SV står ikke lenger til troende som jernbaneparti. Det er en stor skuffelse at SV ikke fikk inn midler til fortsatt planlegging av jernbanestrekningen mellom Stokke og Sandefjord i budsjettforliket de har med regjeringen. Dette er det tredje statsbudsjettet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vedtar, uten å fortsette planlegging og regulering av nytt og nødvendig dobbeltspor, på tross av lovnadene de har kommet med. Toget står sterkt i Vestfold. Jernbanen er viktig for Vestfold, og Vestfold er viktig for jernbanen. Det er overlegent flere passasjerer på Vestfoldbanen enn på Østfoldbanen og Dovrebanen. Det er nesten like mange passasjerer på Vestfoldbanen som det er på Østfoldbanen og Dovrebanen til sammen. Ser vi bare på ytre intercity på Vestfoldbanen, er det nesten like mange mennesker som tar toget på strekningen fra Stokke til Skien, som på hele Østfoldbanen og Dovrebanen. Det er med andre ord så mange passasjerer på ytre intercity på Vestfoldbanen at vi ikke kan bli oversett. Det er fullt mulig å få flere mennesker til å velge tog framfor bil dersom dobbeltsporet blir bygd. Dobbeltspor på strekningen Stokke–Sandefjord er definert som avgjørende for å nå jernbanens effektmål om fire tog i timen. Skal det bli flere avganger, må vi ha dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, slik at togene kan møte hverandre på en sikker måte uten å måtte stanse på Sem. I løpet av åtte år med Solberg-regjeringen økte budsjettet til jernbanen fra 14 mrd. kr til 32 mrd. kr. Satsingen ga resultater. Det var 20 pst. flere passasjerer i 2019 enn det var i 2013.

Det er bygd flott jernbane sør for Larvik og nord for Tønsberg – moderne og fin. Mellom Tønsberg og Larvik er det skinner fra 1881 og signalanlegg fra 1950-tallet. Jeg forstår godt at krigen i Ukraina bremser opp muligheten for investeringer i Norge. Dette handler ikke om investeringer, men om nødvendig planlegging, slik at nytt dobbeltspor kan bygges så snart økonomien tillater det. Vi kan ikke stanse planlegging for framtiden. Vi må legge til rette for å ta nye investeringer når tiden er moden. SV kan med dette ikke lenger kalle seg for et jernbaneparti. SV har sviktet Vestfoldbanen for tredje gang av tre mulige. SV har en sjanse til, deretter blir det forhåpentligvis regjeringsskifte. Høyre har lagt inn 90 mill. kr til fortsatt planlegging av strekningen Stokke–Sandefjord.

[21:50:34]: Det er krevende tider for mange i både bygd og by. Mange merker høyere priser og økte renter i hverdagen. Derfor er det viktig å sikre gode velferdstjenester for alle i Norge. Vi må stille opp for dem som trenger det mest. Budsjettet som vedtas i dag, sikrer gode og grunnleggende tjenester i barnehage, skole, helsetjeneste og eldreomsorg. Vi stiller opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen, og vi prioriterer trygghet og beredskap i Norge i en urolig tid. Trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet er avgjørende. Det er bra at vi har en regjering som prioriterer distriktene med en målsetting om at folketallet skal øke i distriktskommunene. Jeg er grundig fornøyd med at budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV støtter opp under en ambisiøs distriktspolitikk med konkret politikk. I statsbudsjettet for 2024 vil det være en økning på 21 pst. til distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Til den brede distriktspolitikken bevilges det 67 mrd. kr. Å legge til rette for økt bosetting i distriktet er også god bypolitikk. Det er med på å avlaste presset på byer og pressområder, bl.a. der det er et enormt press på boligmarkedet. Med Senterpartiet i førersetet stimuleres det til boligbygging i distriktene. Vi halverer maksprisen på FOT-ruter og gir gratis ferge, billigere barnehage i distriktskommuner og bygdevekstavtaler – en rekke tiltak som støtter opp om at det skal være mulig å bo og leve i hele Norge. Det er viktige tiltak på veien mot målet om å øke folketallet i distriktskommunene. En liten stund så det ut til at det ble noe kutt i bredbåndssatsingen, men heldigvis ble det ikke slik. Det er jeg grundig glad for. Utbygging av bredbånd er helt av gjørende. Den digitale allemannsretten er en forutsetning for å kunne bo og leve og drive næringsliv i hele landet. Bredbånd til alle er en grunnleggende infrastruktur der staten må ta ansvar, og det gjør dagens regjering. Budsjett- og distriktspolitikken hadde sett helt annerledes ut om det var høyresiden som skulle blitt enig. For det første er det vanskelig å se hva de ville blitt enige om – det spriker i alle retninger. For det For det andre er det vanskelig å se hvordan Høyres politikk legger til rette for at folk skal kunne bo i hele landet. De fortsetter med den samme sentraliseringspolitikken som da Erna Solberg var statsminister – økning i drivstoffavgift og barnehage, kutt i jordbruksavtale osv., Derfor er jeg grundig glad for at det ikke er Høyres budsjett som blir vedtatt her i dag, men at vi får et statsbudsjett med et tydelig distrikts- og senterpartistempel. Vi vet hvordan Høyres politikk virker. Etter åtte år med Stoltenberg-regjeringen var antallet kommuner med folketallsnedgang halvert. Etter åtte år med Solbergregjeringen var det doblet. Den politikken trenger vi ikke mer av. [21:53:50]: Budsjettforliket kutter utslipp og framskynder det grønne skiftet. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen satser stort på fagskolene, stadig flere får øynene opp for mulighetene fagskoleutdanningen gir. Her utdannes folk det er stor etterspørsel etter både i næringsliv og i offentlig sektor. Regjeringen prioriterer 500 nye studieplasser på utdanninger innenfor tekniske fag, helse- og velferdsfag og områder som er særlig viktige for det grønne skiftet. Fagskolene har en nøkkelrolle i de regionale kompetansebehovene i hele Norge, og de har en viktig rolle i satsingen på livslang læring. I de store omstillingene vi står overfor, er det viktig å sørge for å ha arbeidslivets parter med på laget, og at arbeidsfolk blir hørt, blir ivaretatt og får komme til bordet med sine erfaringer og sin kunnskap. Derfor er det viktig å føre en politikk som legger til rette for sterke og representative parter i arbeidslivet. Det registrerer jeg at Høyre ikke er så opptatt av. De er åpenbart mer opptatt av å reversere skattefradraget for fagforeningskontingenten – tilbake til den tidligere Solberg-regjeringens nivå. Arbeidsgiversidens skattefradrag for arbeidsgiverkontingenten vernes. Derfor er jeg glad for at regjeringens budsjett hever skattefradraget for organiserte og deres fagforeningskontingent opp til 8 000 kr. Det er viktig for å få opp organisasjonsgraden, sånn at andelen arbeidstakere som har tariffavtale på arbeidsplassen, går opp. Dette er spesielt viktig i privat sektor, som står overfor store omstillinger i tiden som kommer.

Eg har ei kort stemmeforklaring frå Venstre på forslag nr. 72, frå Framstegspartiet, om at «Stortinget ber regjeringen sørge for at Helse nord RHF stanser planene om å legge ned akutt- og fødetilbud i Nord-Norge». Venstre ser alvorleg på og er sterkt kritisk til den prosessen regjeringa har sett i gang i Nord-Noreg, og som har ført til framlegg om store omleggingar i sjukehusstrukturen i Nord-Noreg, der ein ikkje får sett det inn i ein heilskapleg samanheng for samfunnet. Når vi likevel kjem til å røyste mot dette framlegget, vil eg syne til representantframlegget som SV har levert, og som ligg til behandling i helsekomiteen, om at «Stortinget ber regjeringen sikre sikre en sykehusstruktur i Nord-Norge hvor behovet for beredskap og helhetlig samfunnsutvikling ivaretas. (…) Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om sykehusstrukturen i Helse nord, slik at endelig vedtak om ny struktur blir gjort av Stortinget».

[21:57:25]: Representan- ten Per Martin Sandtrøen var tidligere opptatt av at Erna Solberg snakket distriktene ned i boken sin. Da han skulle eksemplifisere hva han ble litt krenket av på vegne av distriktene, var det noe sånt som at hun skriver at det må være mulig å få seg en ny kjæreste uten å bli hele bygdas samtaleemne.

Det er kanskje ikke bredbånd eller bygdevekstavtaler som gjør at de som har flyttet ut, flytter hjem, eller at de som er i bygda i dag, velger å bli – det er kanskje andre ting også. Jeg skjønner godt at billigere barnehage blir godt mottatt av mange barnefamilier som har fått trangere økonomi, men jeg mener også å huske at dette løftet beleilig nok ble gitt i god tid før valgdagen, uten at det ga overbevisende oppslutning til dem som stadig lover mye og mer til mange. Likeledes skjønner jeg at de som får gratis ferje uten at tilbudet reduseres, ikke bryr seg om at det er internasjonale «private equity»-selskaper som har fortrengt norsk eierskap til dem. Disse selskapene er de eneste som har fått stabile, langsiktige rammevilkår, der staten tar regningen. jeg meg retorikken i denne salen: Formuesskatten, som næringsministeren faktisk innrømmer har betydelige svakheter, rammer norskeide arbeidsplasser over hele landet. Likevel, når vi foreslår reduksjoner i denne for å beskytte norsk eierskap og konkurranseevne, omtales det fortsatt her i salen som skattelette til de rike. Det er helt greit å drive med den typen retoriske finter overfor Høyre, men næringslivet lytter også. I mitt forrige innlegg sa jeg nettopp det at på mine mange reiser og mange møter med næringslivet i Norge har jeg aldri opplevd dem så frustrert og rasende som nå. Jeg mener at det er en utfordring når til og med jeg må sitte i møter og forsvare denne regjeringen og si: Jo, men de mener godt, de ønsker faktisk næringsvirksomhet over hele landet, de mener faktisk ikke det de sier. Likevel, når de hører denne retorikken som også følges opp av en politikk som skader norsk næringsliv, bidrar ikke det til å dempe Det er ikke retoriske finter vi skal leve av i framtiden. Det er faktisk den politikken og de menneskene som driver med verdiskaping over hele landet, som skal drive Norge framover. Da er jeg veldig redd for at man fortsetter å tro at dette er en kamp mot Høyre, mens det av næringslivet

har for Høyres alternative budsjett og vår distriktspolitikk for hele landet, som fikk meg til å ta ordet. Det som forundrer meg med innleggene, er at jeg hører veldig lite om det som faktisk er utfordringene i landet, og det det er at innbyggerne er avhengig av at man har kommuner som greier å levere tjenestetilbudet. Når denne regjeringen får fagrapport om at små og usentrale kommuner er overrepresentert i statistikken over kommuner som ikke greier å levere sine lovpålagte tjenester, legges de rapportene i skuffen, for det passer ikke med Senterpartiets bilde av hvordan de vil at Norge skal se ut. Da snakker vi Norge anno 1960årene. Det har på en måte blitt Senterpartiets problem i denne debatten, og det er en ærlig sak, men den bringer ikke Norge framover. Det har også vært litt kritikk av Høyres budsjettprioritering av den offentlige pengebruken på bl.a. fylkeskommunalt nivå. Det er riktig at Høyre har et engangstrekk på 1 mrd. kr for fylkeskommunene. gjelder da det offentlige som har penger og muskler til å kunne få omprioritert budsjettene sine, for fylkene har ganske mye penger på bok.

Men hva er det denne regjeringen gjør? Jo, de går på besøk til de samme skattebetalerne og henter ut nesten 1 mrd. kr – for å gjøre hva da? Jo, for å lage flere fylkeskommuner og mer byråkrati. Og hva får disse skattebetalerne i retur? Jo, de får dårligere tjenester, dårligere kompetansemiljøer og høyere utgifter kommunalt.

sånn at vi får en regning på 1,2 mrd. kr på å ta Norge bakover. Dette er Senterpartiets politikk for landet, kort oppsummert. Jeg vil avslutte med å si at jeg synes det er veldig skuffende å se at Arbeiderpartiet sånn sett er fullstendig fraværende i distriktsdebatten. De overlater den fullstendig til Senterpartiets reverseringsretorikk – og snakker ikke om hva Norge trenger framover. Eigil

(A) [22:03:45]: Representanten Ka- pur omtaler budsjettet som om det skulle være store skatteøkninger i dette budsjettet, og er veldig bekymret for skattebetalerne. Realiteten i dette budsjettet er at skatte- og og avgiftsnivået reduseres med 4,5 mrd. kr. Representanten Kapur gikk også, i et tidligere innlegg, inn på at folk i Arbeiderpartiet tar æren for noe av det som ligger i budsjettforliket mellom de tre partiene som danner flertall for budsjettet her i dag. Ja, det gjør representanter fra Arbeiderpartiet. Vi lager først et budsjett i regjering, og deretter lager vi et budsjett i Stortinget, i et fortrolig og godt samarbeid med SV. Høyres representanter har i dag vært veldig opptatt av inndekning i dette budsjettet, det har på en måte vært hovedtonen fra Høyre. Det er veldig interessant fra et parti som har laget et alternativt statsbudsjett hvor de salderer med helt urealistiske eiendomssalg, hvor de kutter i inngåtte avtaler med jordbruket, hvor de bruker engangsreduksjoner i fylkeskommuner og Bane NOR for å finansiere varige utgiftsøkninger, for å bruke deres egne ord, og hvor de innfører økt barnetrygd fra 1. august. Det er fullt mulig å gjøre det fra 1. januar, men de gjør det fra 1. august for å spare over 2 mrd. kr, som Høyre måtte ha finansiert på sitt 2025-budsjett. Høres det kjent ut? Ja, det er nøyaktig samme kritikk som Høyre-representanter har framført mot regjeringens og SVs budsjettforslag her i dag. Den kan en snu tvert på hodet, om Høyres alternative budsjett. Det viktigste i Høyres budsjett er dyrere barnehage, dyrere SFO, dyrere mat, dyrere ferjer og dyrere å være medlem i en fagforening. Det er ikke politikk folk i Nor ge trenger nå. Det er urolige tider, og da må vi prioritere Vi må bidra til å få ned prisveksten, sånn at vi etter hvert kan få lavere renter. Vi må styrke arbeidslinjen og holde på Europas laveste arbeidsledighet. Vi må også bedre hverdagsøkonomien til folk ved å gi rimeligere og bedre velferd, og det gjør vi til gagns. Neste år innfaser vi fullt ut gratis halvdagsplass i SFO for 2. klasse, og vi begynner med 3. klasse. Vi har gjort flere løft i barnetrygden gjennom 2023, og vi gjør et nytt løft 1. januar. Vi tar et historisk grep på barnehagefeltet og kutter maksprisen med 1 000–1 500 kr, og det er flere andre gode grep i budsjettet som nå Det er krevende tider for mange, og om noen minutter skal heldigvis denne salen vedta et budsjett som tar grep for å sikre tryggheten til folk i Norge.

[22:07:02]: Det har vært en lang dag og en god debatt med mange forskjellige innlegg om mange forskjellige temaer her i dag. Det er akkurat som seg hør og bør, for det er den viktigste debatten vi har, når vi nå i dag skal vedta et statsbudsjett – selv om Høyre er uenig i det statsbudsjettet som blir vedtatt, og selvfølgelig skulle ønske at det heller var vårt alternativ som ble vedtatt. Sånn er det nå engang, og vi får leve med det. Jeg synes allikevel at debatten her i dag har vært nyttig og interessant, og den viser forskjellene mellom partiene. Det er blitt brukt mye tid her i dag på å diskutere pengebruken som ligger i dette budsjettet. Vi er blitt kritisert for å kalle de ekstra ni milliardene som dukket opp en sen kveldstime før forliket var i havn, for oljepenger men det er vitterlig det det er. Det var oljepenger den gangen det ble bevilget, og det er oljepenger når de brukes nå. De vil få en effekt inn i økonomien.

at de ikke er bekymret for hva det kommer til å bety at man nå øker pengebruken i forliket og kanskje også har feil anslag i budsjettet. Det har jeg respekt for. Jeg har respekt for at det er umulig å si eksakt hvordan prisveksten blir, men den bekymringen vi har prøvd å uttrykke her i dag, handler nettopp om den usikkerheten. Gitt at man tar feil, for det jo kan skje: Hvordan vil da pengebruken som i dag vedtas i denne salen, påvirke situasjonen i norsk økonomi – all den tid regjeringspartiene er så opptatt av å si at den viktigste jobben akkurat nå nå er å holde igjen på pengebruken for ikke å øke presset på renten, sånn at familier i hele landet kan få en romsligere økonomisk hverdag og ikke igjen se at regningene hoper seg opp og pengene blir spist opp fordi lånet blir dyrere? for 2024 1031 Vi har sagt at dette ikke er et budsjett som tar ansvar for fremtiden. Vi mener at det gjør for lite og er for lite sosialt innrettet når det gjelder folks privatøkonomi. Det er nettopp derfor Høyre har satset så sterkt på barnetrygden i vårt opplegg. Vi bevilger altså mer til barnetrygd enn det regjeringspartiene og SV gjør etter forliket, det treffer flere familier enn en del av de tiltakene som regjeringspartiene er for. Når man da i tillegg øker pengebruken, vitner det om at man ikke klarer å prioritere. Det viktigste nå er hverdagsøkonomien til folk flest. Det er å satse mer på sykehusene, som har en presset økonomisk situasjon.

vi ikke her og diskuterer en mye høyere pengebruk og at vi ser at den økonomiske situasjonen tilsier at vi kanskje ikke er der vi hadde håpet vi kunne ha vært dersom man hadde hatt en tryggere økonomisk styring. [22:10:08]: Etter å ha fulgt debatten er jeg enda sikrere enn det jeg var i dag tidlig på at vi snart skal vedta et budsjett som er godt tilpasset den tiden vi står i. Det er et budsjett tilpasset de utfordringene folk og næringsliv i hele landet opplever, og det er et godt budsjett for å dempe prisvekst, stabilisere renten og sikre fortsatt høy sysselsetting. sysselsetting. Er det noe som er litt slående med denne debatten, er det at opposisjonen, anført av Høyre, ikke virker særlig interessert i å diskutere dagens tema, nemlig neste års budsjett. I stedet velger man å bekymre seg for 2025budsjettet, og det kan jeg for så vidt forstå. Når jeg ser spriket mellom de såkalt borgerlige partienes budsjettforslag i mellomvalgsåret 2024, skjønner jeg at det må være litt bekymring hos partistrategene i Høyre for hvordan en skal klare å se for seg at disse partiene skal kunne styre sammen i 2025, som jeg regner med er ambisjonen. Det som derimot er sikkert, er at Høyre har vært ærlig om sitt budsjett. I en krevende tid velter en utgifter over på folk og næringsliv gjennom milliardøkninger i drivstoffavgifter og fjerning av gratis ferjer. En bryter inngåtte avtaler med landbruket og kutter 1,25 mrd. kr i jordbruksavtalen, og partiet gjør hverdagen dyrere for barnefamiliene gjennom økning i barnehageprisen og på SFO. En øker også matvareprisene gjennom CO2- og emballasjeavgift på melkekartonger og på pålegg. En kutter i bredbånd og kutter i rovviltforvaltningen, en kutter 1 mrd. kr til videregående skoler og fylkesveier, og i tillegg fjerner en grunnskoletillegget i distriktene. Høyres Tina Bru sa ved starten av debatten at all politikk man vedtar i et budsjett, også treffer distriktene. Ergo må vi lese det sånn at Høyre har en politikk for distriktene. Ja, det er helt sikkert at Høyres politikk treffer folk i distriktene. Den treffer som en knyttneve. Fellesnevneren for Høyres politikk ser ut til å være at noen folk er likere enn andre, og de bor ikke akkurat i Distrikts-Norge. Det er her vi er ved kjernen. Senterparti–Arbeiderparti-regjeringen prioriterer like muligheter for utvikling i hele landet. Vi prioriterer fellesskap. Vi ser det som en verdi at det bor folk over hele Norge, at det skapes arbeidsplasser, og at det lokale ressursgrunnlaget utnyttes og foredles i hele landet. Vi styrker beredskapen ved å sikre bosettingen, både nasjonalt gjennom Forsvaret og lokalt gjennom styrking av det lokale politiet, og ved å sikre det daglige brød på frokostbordet. Dette budsjettet vil gjennom flerfoldige grep til å gjøre hverdagen lettere – gjennom barnehage, SFO, energieffektivisering og justering av ytelser og barnetrygd. Det vil gjøre hverdagen enklere for folk i en krevende tid. tid. Vi må samtidig huske på at det går ganske godt. Vi har høy sysselsetting, og overordnet, på makronivå, går også næringslivet i Norge godt. Jeg vil takke for debatten, og så håper jeg at vi også om et år kan møtes her for å diskutere budsjettet for 2025.

I løpet av de- batten har vi hørt representanter fra regjeringspartiene snakke veldig mye om at dette er et veldig ansvarlig budsjett. De har vært innom alle de gode tiltakene som budsjettet og budsjettforliket inneholder, spesielt tiltak som skal hjelpe barnefamiliene. Da er det kanskje grunn til å minne om

Det betyr at det er mange som kommer til å få det enda vanskeligere økonomisk i 2024, i påvente av at man får økte tilleggsytelser eller redusert makspris i barnehagen, som kommer 1.

flertallet skal vedta her i dag. Når det ikke ligger helårsvirkninger inne, betyr det at det blir mer enn dobbelt så dyrt å finansiere dette i budsjettet for 2025. Da har man sannsynligvis heller ikke de 9 mrd. kr som ble tryllet frem på tampen av budsjettforhandlingene, og forhåpentligvis heller ikke den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Dessverre skal

reduserte avgifter, bl.a. på drivstoff, ville fått umiddelbar virkning fra 1. januar 2024 og ville hatt en positiv påvirkning på folks privatøkonomi, det være seg enslige husholdninger,

Det har vært en gjenganger fra høyresiden, i særdeleshet partiet Høyre, å slå alarm fordi man frykter at dette budsjettforliket kommer til å kunne bidra til økt inflasjon og høyere renter i Norge. hører etter, hva det er representantene fra Høyre sier, for det høres ut som om det finnes én grense, og hvis man går over den grensen, og den ligger et sted rundt de 9 mrd. kr som ligger i budsjettforliket her, da er det et uansvarlig budsjett. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det er heller ikke sånn at vi har hatt høy inflasjon i Norge på grunn av uforsvarlig stor offentlig pengebruk de siste årene, eller fordi det har vært brukt altfor mye oljepenger i norsk økonomi. Om noe kan man heller si at det har vært de ekstremt høye temperaturene som har vært i oljeindustrien, som har påvirket deler av rentebanen – men det vil ikke Høyre gjøre noe med. Selvfølgelig vil økonomien til neste år kunne utsettes for en eller annen form for økonomisk sjokk,

aller mest sårbare når landet treffes av en krise. Det har vært flere representanter fra høyresiden, fra den forrige regjeringen, som har snakket om og malt opp det glansbildet som de mener det var da det var høyreregjeringen som styrte. Da er det grunn til å minne om at i den tiden gikk forskjellene mellom folk dramatisk opp i Norge. De rikeste dro ifra. Vi hadde tall som landets superrike økte sin andel av samfunnskaken med 40 pst. på kun seks år, mens de som var aller fattigst, fikk dårligere råd. Det ble enda flere unger som vokste opp i fattige familier. Da covid traff Norge, var de ekstra sårbare. Høyre fortsetter langs denne leia med å legge fram et alternativt budsjett som forsterker nettopp en sånn politikk, med skattekutt til landets aller rikeste, med velferdskutt som forsterker nettopp den krisen som finnes ute i offentlig sektor – i sykehusene våre, i kriminalomsorgen. Det er heller ikke spor etter miljøsatsing i deres budsjett. Det er kutt i regnskogmidlene, som vi prioriterer opp med en ny regnskogmilliard, den første siden 2007, og ingen annen reell vilje til å forsterke en klimapolitikk som dramatisk må forsterkes for å nå klimamålene.

Martinussen (R) [22:19:27]: Jeg vil også takke for debatten. Det har egentlig vært litt rørende å høre hvor stor enighet det er blant Stortingets partier om at det går ganske dårlig for folk, og at man er bekymret for folk som har dårlig råd. Det er noe som har skjedd de siste årene – at høyresiden også har begynt være bekymret for det. Da har jeg i mange innlegg våknet litt på stolen der og tenkt at nå kommer det nytt, men det har det ikke gjort. Der høyresiden snakker veldig mye om bekymringen for folk som har dårlig råd, er politikken deres den samme blå som den bestandig har vært. Gjennom dagen i dag har vi hørt Høyre og Fremskrittspartiet argumentere for hvorfor det i disse dager er fornuftig med målrettede inntektskutt for uføre, for folk på arbeidsavklaringspenger, for arbeidsledige og for enslige forsørgere, som man gir – i Høyres tilfelle – 360 000 kr i skattelette per person som har formue over 100 mill. kr. På en måte er det litt godt at verden ikke at ting fortsatt er litt ved det samme. Det er i hvert fall greit å forholde seg til, men for norsk politikk er det jo ikke bra. En annen ting som ikke har endret seg, er at den økonomiske situasjonen for folk i Norge er og den har vært dårlig de siste årene – så alvorlig er den at halvparten i Norge ikke har økonomisk trygghet. Derfor mener jeg at det er en forspilt mulighet her i dag for å levere et faktisk krisebudsjett der man kunne både hjulpet dem som får inntektene dem som får inntektene sine bestemt av Stortinget, med økte inntekter og kuttet i regningsbunken for alle andre. Det kunne vi fått til hvis vi ikke hadde insistert på å skjerme dem som har tjent på økte priser, for når budsjettet nå vedtas, er det mange som kan puste lettet ut i Norge. Det kan finansnæringen, som går med enorme overskudd, og det kan de med store formuer. Formuene deres har faktisk vokst så mye at Rødts formuesskatteforslag fra i fjor gir enda mer inntekter i år,

Jeg håper at neste år byr på enda bedre debatter, som også gir bedre politikk, men for i dag får jeg takke for debatten på vegne av Rødt og ønske god kveld når den tid kommer – veldig snart.

På den positive sida er det ein felles vilje blant alle partia i salen, trur eg, om å styrkje vilkåra for barnefamiliane. Det er bra. Eg tek med meg som eit veldig positivt signal at også statsministeren i ei replikkveksling med min partileiar opna for ein diskusjon

Dette kom av ein av dei ganske mange versjonane av budsjettforliket som har versert i Stortinget i løpet av dagen. Vi får håpe at den som no skal til votering, er den dei faktisk er einige om. Presidenten

Det kan godt hende det er forslag der vi ville vært for, men fordi alt kom så sent, har vi ikke hatt tid til å gå inn i alle de ulike forslagene. Derfor kommer vi i dag til å stemme imot alle sammen, og så vil vi vurdere dem når de faktisk kommer tilbake til Stortinget for realitetsbehandling. Det var bare en stemmeforklaring til voteringsopplegget.